Kolega Dretar, izvolite.

I treća replika kolegica Ahmetović, izvolite.

Poštovane kolegice i kolege nastavljamo s radom. Pred nama je: - Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022.g. Podnositelj je Povjerenik za informiranje na temelju čl. 60. Zakona o pravu na pristup informacijama. Raspravu je proveo Odbor za informiranje, informatizaciju i medije i Odbor za Ustav, poslovnik i politički sustav. Vlada je dostavila mišljenje, pa bih sada molio poštovanu povjerenicu za informiranje Anitu Markić da podnese predmetno izvješće. Izvolite. Hvala vam lijepa. Poštovani g. predsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici, gospođe i gospodo. Kao što je predsjednik uvodno rekao Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za prethodnu godinu podnosi se HS-u do 31. ožujka tekuće godine. Ovo izvješće podnio je prethodni povjerenik čiji je mandat prestao u studenom 2023.g.. Temelj godišnjeg izvješća pa tako i ovog predstavljaju podaci o provedbi zakona koje tijela javne vlasti na godišnjoj osnovi dostavljaju povjereniku za informiranje te analize pojedinih aspekata provedbe zakona koje provodi sam povjerenik. Zakonsku obvezu dostave podataka za '22.g. ispunilo je čak 91% od ukupno 5.875 tijela javne vlasti što predstavlja i blagi rast u odnosu na ranije godine. Tu svakako treba naglasiti da obvezu dostave godišnjih izvješća ispunjavaju sva državna tijela, sva tijela državne uprave, sudovi i pravosudna tijela te pravne osobe s javnim ovlastima kojima je osnivač RH kao i gotovo sve jedinice lokalne i područne samouprave. U '22. samo ih 9 nije bilo dostavilo podatke. Radi se o kategorijama tijela javne vlasti kojima se korisnici u pravilu najviše i najčešće obraćaju, a s obzirom na njihove nadležnosti i činjenicu da raspolažu najvećim brojem informacija koje jesu od interesa za javnost. Prva tematska cjelina izvješća sadrži postupanje po zahtjevima korisnika i zaštitu prava na pristup informacijama. Što se tiče rješavanja zahtjeva za pristup informacijama tijekom '22. godine tijela javne vlasti zaprimila su ukupno 23.610 zahtjeva, a uključujući i 447 prenesenih iz ranijeg razdoblja u '22. godini je u radu bilo ukupno 23.722 zahtjeva što predstavlja porast u odnosu na '21. godinu međutim jest na razini broja zahtjeva kakav je bio i u 2020. Potrebno je naglasiti da 37% tijela koja su dostavila izvješće nije zaprimilo niti jedan zahtjev za pristup informacijama, gotovo 50% tijela imalo je u rješavanju svega 5 ili manje zahtjeva no istodobno s druge strane imamo 22 tijela koja su u '22. godini zaprimila po više od stotinu zahtjeva. Među tim tijelima moramo istaknuti općinu Seget koja je zaprimila 1.527 zahtjeva što čini više od 6% sveukupno podnesenog broja zahtjeva. Tijela javne vlasti po zahtjevima su uglavnom postupala pravodobno tako da je u roku riješeno 93% svih zahtjeva pri čemu nema značajnijih odstupanja u odnosu na ranije godine. Ovo svakako ukazuje na kontinuirano pozitivnu praksu u ispunjavanju zakonskih obveza. Što se tiče zaštite prava u žalbenom postupku i inspekcijskog postupka tijekom 2022. povjerenik je zaprimio ukupno 1.554 žalbe što predstavlja značajno povećanje u odnosu na '21., ali ponovno je na razini podataka iz 2020. U tom udjelu žalbi čak 726 žalbi čine žalbe ova prethodno spomenuta dva podnositelja pa je onda sukladno tome, naravno i postotak tako visok. Takav visoki udio pojedinačnih podnositelja žalbi u svakom slučaju u značajnoj mjeri utječe na sagledavanje kompletnog stanja u odnosu na korištenje zaštite prava u žalbenom postupku. Tijekom 2022. izjavljeno je 640 žalbi zbog nerješavanja zahtjeva odnosno zbog tzv. šutnje uprave što i dalje predstavlja prisutan problem u primjeni u primjeni zakona, međutim uočava se trend smanjenja udjela žalbi zbog nerješavanja zahtjeva pa je u '22. godini po prvi puta izjavljeno više žalbi na sama rješenja o odbijanju li odbacivanju zahtjeva nego li žalbi zbog šutnje uprave. Također treba spomenuti da je u ukupnom broju žalbi i zbog šutnje uprave opet tako velik udio zbog već prethodno spomenuta dva podnositelja. Što se tiče sudske zaštite prava na pristup informacijama, pred Visokim upravnim sudom RH u '22. godini pokrenuto je 69 upravnih sporova što predstavlja značajno smanjenje broja postupka u odnosu na ranije godine. U toj godini Visoki upravni sud potvrdio je 87% odluka povjerenika, a u 13% slučajeva poništio odluke povjerenika. To predstavlja smanjenje u odnosu na prethodne godine, a došlo je do toga zbog promjene sudske prakse u odnosu na komore kao tijela javne vlasti odnosno potrebom tumačenja europske direktive o otvorenim podacima i ponovnoj uporabi informacija javnog sektora, skraćeno OD direktiva, u odnosu na tijela koja su dužna rješavati zahtjeve za pristup informacijama. Nadalje, tijekom '22. godine ured povjerenika zaprimio je ukupno 390 predstavki korisnika što predstavlja porast u odnosu na prethodne godine. Tijela bi po upozorenju povjerenika u najvećem broju slučajeva uklonila nepravilnosti, a u slučajevima kada tijelo nije postupilo niti po slanju požurnica i dodatnih upozorenja, provodi se inspekcijski nadzor te je provedeno 12 ciljanih posrednih nadzora. Druga cjelina izvješća odnosi se na praćenje i promicanje prava na pristup informacijama i sadrži pokazatelje vezano uz proaktivnu objavu informacija, javnost rada tijela javne vlasti i provedbu savjetovanja s javnošću. Proaktivna objava informacija na internetskim stranicama tijela javne vlasti predstavlja zapravo ključan način informiranja javnosti i osiguravanja transparentnosti njihovog rada. Usprkos općenito povećanom opsegu objavljenih informacija, razina proaktivne objave i nadalje nije sasvim zadovoljavajuća kada je riječ o objavi popisa korisnika donacija, sponzorstava, dodjeli financijskih sredstava, ishodima natječaja za zapošljavanje i drugih javnih poziva. Također u '22. godini uočljiva je niska razina objave skupova podataka namijenjenih ponovnoj uporabi informacija. U odnosu na objavu informacija kojima se osigurava javnost rada na sjednicama predstavničkih odnosno upravljačkih tijela iz prikupljenih podataka proizlazi da gotovo polovina tijela javne vlasti objavljuje zaključke ili zapisnike sa sjednica što predstavlja izvjestan rast u odnosu na prethodne godine. Nešto manje tijela objavljuje dnevne redove sjednica i informacije o formalnim radnim tijelima, a još nešto manje obavijest o mogućnosti neposrednog uvida u rad tijela, odnosno prisustvovanje na sjednicama. Što se tiče savjetovanja sa javnošću uočljiv je porast u broju provedenih savjetovanja. Porastao je i broj upita samih tijela javne vlasti povjereniku koji se odnose na različite aspekte provedbe savjetovanja. Osim toga zamjetan je i rast interesa javnosti za sudjelovanje u savjetovanjima, a što je vidljivo i iz povećanog broja predstavki koje se odnose na pojedine aspekte provedbe savjetovanja. Unatoč pozitivnim trendovima provedena analitička praćenja i podnesene predstavke ukazuju da i dalje postoje problemi u provedbi savjetovanja, a što bi bili neobjavljivanje plana savjetovanja, kašnjenje u objavi, neobjavljivanje ili objavljivanje nepotpunih izvješća o provedenom savjetovanju, te i nadalje prisutni slučajevi u kojima savjetovanja traju kraće od propisanih 30 dana. Treća cjelina izvješća sadrži ocjenu stanja provedbe zakona u dvadeset i drugoj godini i iz podataka sveukupno gledajući možemo zaključiti da su vidljivi kontinuirani pozitivni pomaci i trendovi u primjeni zakona, a sve to vidljivo je iz statističkih podataka koji su detaljno obrađeni u samome izvješću. Potrebno je spomenuti da su izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama iz lipnja 2022. godine u naš pravni poredak transponirane odredbe OD direktive koju sam već spomenula, a kojima se detaljnije uređuju obveze, način ponovne uporabe baza i registara tijela javne vlasti, te kategorije visoko vrijednih skupova podataka. Također, tim istim izmjenama zakona uveden je institut izvršenja rješenja povjerenika kako bi se efikasnije postupalo po obvezujućim rješenjima povjerenika. S ciljem daljnjeg uređenja pravnog okvira za pristup informacijama u 2022. godini pokrenut je projekt evaluacije zakona koji je završen tijekom 2023. pa će o rezultatima toga projekta biti naravno više riječi u sljedećem godišnjem izvješću. Za pretpostaviti je da će pozitivni trendovi u primjeni zakona biti i nastavljeni, no za potvrdu te pretpostavke potrebno je pričekati podatke i cjelovito izvješće za 2023. godinu, a koje je upravo u pripremi. Toliko bih o izvješću za 2022. i predlaže se Hrvatskom saboru prihvaćanje toga izvješća. Zahvaljujem. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala i vama. Molim vas da se vratite na mjesto. Imamo 3 replike. Prva na redu poštovana kolegica Nađ, izvolite. Zahvaljujem. Poštovana povjerenice za informiranje u izvješću ste naveli, a i u svojoj raspravi da je više od 1500 bilo zahtjeva za pravo na pristup informacijama u općini Seget. I kroz cijelo izvješće se spominje općina Seget i turistička zajednica Seget, pa me zanima u ovih 44 nadzora da li ste vi zapravo, odnosno povjerenik ili vi izvršili nadzor u općini Seget jer očito se tamo nešto zbiva, a Hrvatski sabor i hrvatska javnost bi htjela znati što se tamo zbiva. Hvala lijepa. Anita** Ono što vam mogu reći u ovom trenutku je da su provedeni inspekcijski nadzori u općini Seget nakon čega je općina Seget počela promptnije rješavati zahtjeve, jer do tada je bilo situacija da se ne bi zahtjevi niti rješavali. Znači povjerenik poduzima sve ono što je u njegovoj nadležnosti bilo kroz provedbu inspekcijskog nadzora i svega onog što sam spomenula u izvješću. izvolite. **Dretar, Davor (DP)** Hvala vam lijepa. Poštovana gospođo povjerenice evo vidim ovdje u planu usklađivanja i unapređivanja propisa povezanih sa pravom na pristup informacijama predlažete noveliranje, odnosno promjenu Zakona o zaštiti tajnosti podataka u kojem će se revidirati pitanje poslovne i profesionalne tajne i pitanje deklasifikacije podataka. Pretpostavljam pa vas lijepo molim i odgovor da će se ići u smjeru da se neki podaci učine manje tajnima, pa samim tim i brže, lakše i bolje dostupnijima, jer u drugom smjeru nadam se da ne namjeravate ići. Hvala vam na odgovoru. **Jandroković, Da, to je navedeno u izvješću. Ja moram skrenuti pozornost da propisi o tajnosti podataka i klasifikaciji podataka nisu u nadležnosti povjerenika za informiranje. Povjerenik u svom segmentu može naravno drugim tijelima ukazivati na ono što smatra potrebnim, ali ja vam ne mogu detaljnije u smislu eventualne izmjene tih propisa ništa drugo reći. **Jandroković, Gordan (HDZ)** I treća replika kolegica Ahmetović, izvolite. Hvala lijepa. Nadovezat ću se na repliku kolegice Nađ. Naime, općina Seget je općina slučaj što se tiče i Izvješća povjerenika za informiranje, a govorim o povjereniku, vašem prethodniku gospodinu Pićuljanu. Općina Seget naime dobila je najveći broj žalbi zbog šutnje uprave, ali ne samo i općina Seget nego i njihova turistička zajednica. I žalbe izjavljene protiv rješenja i zbog šutnje uprave, dakle ona je totalni rekorder u Hrvatskoj što se tiče ne davanja pristupa informacijama građanima i vijećnicima, općinskim vijećnicima koji te informacije pitaju. Naime, ono što mene zanima što vi mislite kolika je uzročno-posljedična veza između činjenice da je protiv načelnika općine Seget HDZ-ovog saborskog zastupnika podignuta optužnica za trošenje preko, odnosno gotovo pola milijuna kuna na hranu i piće i ovog skrivanja informacija od svojih vlastitih vijećnika. **Jandroković, Ne mogu ja davati takve kvalifikacije, niti je to predmet ovog izvješća o kojem danas raspravljate. Hvala vam. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Nema više replika. Imamo sad zahtjev za stankom, kolega Grmoja izvolite. Tražim stanku u ime kluba Mosta kako bi upozorio dakle ovdje prisutne o onome što se pokušava provući pod u Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima. Naime, u zakonu kojeg predlaže vladajuća većina ne postoji mogućnost pravne zaštite dakle da se možete žaliti npr. vama ako ne možete doći do određenog arhivskog gradiva. To sve zapravo miriše na ono što je HDZ već napravio kada je Most otvorio komunističke arhive i kada je izašao dosje vašeg glavnog savjetnika Vladimira Šeksa da je bio operativna veza Udbe pod kodnim imenom Kolega nakon čega ste zatvorili arhive. Vi sada želite zapravo spriječiti izlazak informacija iz arhiva ovim zakonom, a ja nisam čuo da ste se vi protiv toga pobunili, da ste nešto rekli. A s druge strane imamo paralelno donošenje lex AP-a gdje se želi također zaustaviti širenje informacija o korupciji vladajuće većine u medijima, imamo instalaciju mutnog Ivana Turudića na čelo državnog odvjetništva, a o tome ni riječi od vas. Želim da mi odgovorite na ovo vezano uz Zakon o arhivima i arhivskom gradivu, kome se osoba koja ne može dobiti određene dokumente iz arhiva može žaliti i kako to da zakon nije predvidio da se može žaliti vama, ako ne može doći do određenih dokumenta i bilo čega drugog što traži i što krijete? Pozivate se na hrvatstvo, Deur se poziva na hrvatstvo, a štite dakle udbaše, zatvorili ste komunističke arhive, sad se pozivate sjetili ste se hrvatstva uoči izbora, pozivate se na Stepinca, a konstantno provodite jednu drugu politiku. Jedina stranka u Hrvatskoj koju treba lustrirati …/Upadica

Onda ćemo ovako, prvo ćemo pozdraviti članove Hrvatskog časničkog zbora iz Virovitičko-podravske županije koji su nam se priključili gore, dobrodošli u HS. /Pljesak/ Hvala poštovani predsjedniče.

Hvala lijepo g. predsjedniče HS-a. Pa povrijeđen je čl. 238. vrijeđanje i omalovažavanje zastupnika pogrdnim riječima. Naime, kolega Grmoja je najmanje taj koji bi trebao nekomu docirati, on je taj koji je uhvaćen u mrežu petljanja, u mrežu prevara, u mrežu spletki, u mrežu onoga svega što ne valja i sada svojim nadjačanim glasom želi to sve zamagliti. Mreža je

u toj aferi o kojoj vi pričate ja sam dobivao informacije o vašoj korupciji kako ste tajkunu Vujnovcu prodavali plin za jedan cent. Mreža je bačena, uhvaćene su velike ribe, neke će biti teže izvući, ali izvući ćemo ih. Kolega Grmoja i vi dobivate opomenu bila je to isto replika. Pa sad ponovo kolega Đakić, izvolite. **Đakić, Josip (HDZ)** 238. je ponovo povrijeđen. S obzirom na vaše tvrdnje morat ćete to negdje drugdje dokazivati, oni koji imaju sve predmete u rukama vjerojatno bolje znaju i od mene i od vas. Jednako tako ste tvrdili, a postoji vaš ugovor sa kad ste bili tajnik Mosta sa Grlizijem, kad ste planirali kako ćete izvlačiti novce, kolko će koštati razgovor sa ministrom, a kolko će koštati kaznena prijava. To su vaša djela ili nedjela. Kolega Đakić i ovo je bila replika tako da dobivate opomenu. Sada ćemo sukladno zahtjevu kolege Grmoje ići na deset minutnu stanku, dakle u 11 sati i 45 minuta nastavlja se izlaganjem klubova zastupnika.

SATI …/Početak nije snimljen./… pa će sada u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta govorit poštovani zastupnik Davor Dretar. Izvolite. Hvala vam lijepa poštovani g. predsjedavajući. Dakle, izvješće je iz 2022. odnosno za 2022.g. o kojem eto raspravljamo u veljači 2024.g., naravno još ćemo jednom na početku pretpostavljam u ime i svih klubova zastupnika u ime hrvatske javnosti još jednom zamoliti da to sve zajedno ide malo brže, premda makar i iako koliko ovdje sjedim već gotovo četiri godine imali smo mi slučajeva da smo i po tri godine stara izvješća dobivali ovdje na raspravu. Dakle, samo izvješće nije upitno, izvješće su napisali, sastavili i u njemu podatke obradili ljudi koji to koji to odgovorno rade i oko toga apsolutno nema nikakvog upita i na tome vam se poštovana gospođo i vašoj ekipi i zahvaljujem apsolutno. Naravno što je upitno u ovom izvješću jesu rezultati izvješća samoga, kratko ću proći samo kroz neke podatke koje možemo ovdje u ovom izvješću u naravno u ovom sažetom dijelu pogledati. U 2022. malo je poboljšanje u dijelu osiguravanja osnovnog temeljnog preduvjeta za ispunjavanje obveza, dakle 10,6% tijela sa popisa dakle obveznika prava na pristup informaciji još uvijek nema vlastitu Internet stranicu. 2022. jednako kao i ovaj sadašnji trenutak 2024. i jedna i druga godina su godine naravno u kojima informatizacija je nešto što je potpuno normalno i čudi me dakle da je tu još uvijek 10,6% tijela koja nemaju ono osnovno, ono što doslovno ima svaki građanin u Hrvatskoj nekakav profil ili stranicu na društvenim mrežama, da to nemaju neka tijela koja su obveznici prava na pristup informacijama. To je stvarno jako, jako, jako čudno i pretpostavljam, premda je poštovana gospođa povjerenica potpuno u pravu kada kaže da nije na njenom tijelu tj. tijelu kojem predsjeda da ona mijenja zakone ali evo molim zakonodavca, to je dakle kratko i jasno uvijek onaj tko mora predložiti saboru, a to je Vlada da se uvede penalizacija ovakvih stvari i naravno da se uvede penalizacija u svim slučajevima koji su navedeni u ovom izvješću u negativnom kontekstu. Što se recimo tiče financijske transparentnosti trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu, ono što stvarno moram uočiti sa zabrinutošću, praćenjima naime stoji u izvješću je utvrđeno da je prisutna značajna razina neusklađenosti predmetnih tijela s praćenim zakonskim obvezama. Trgovačka društva uglavnom objavljuju financijska izvješća u zatvorenom PDF formatu iako njih 12 u trenutku provedbe praćenja nije imalo objavljeno financijsko izvješće za 2021. godinu. Praćenjem je utvrđeno da čak 30 od 49 praćenih društava nije objavilo financijski plan ili plan poslovanja na svojim internetskim stranicama. Popis donacija i sponzorstava nije objavilo 15 društava. Sve su to zabrinjavajući podaci kao što je zabrinjavajući onaj koji stoji ovdje gore u poglavlju proaktivna objava informacija i javnost rada, da je najniža prosječna razina objave podataka utvrđena za popise donacija, sponzorstava drugih bespovratnih sredstava i obavijesti o ishodu ili ishodima natječajnog postupka ili natječajnih postupaka. Dakle tamo gdje je lova. Novac. Tu očigledno imamo veliki problem i zato ću još jednom naglasiti da je pod hitno potrebno omogućiti i povjerenstvu ali prije svega omogućiti zakonski da ovakve stvari i ovakvo nepoštivanje obveze bude i penalizirano materijalnom pa eto ako treba i političkom odgovornošću. Vidimo ovdje u izvješću da bi puno lakše radili kada bi se novelirao Zakon o medijima kako bi se osigurali bolji mehanizmi dostupnosti informacija za novinare. To sad ne znam kako će ići budući da vidimo što nam se sa čuvenim sada već lex AP-om zbiva dakle bojim se da će tu biti jedan veliki problem pa ću ja ovdje staviti upitnik i sačuvati ovaj komad papira pa ćemo onda pratiti i čekati iduće izvješće. Što se tiče revidiranja pitanja poslovne i profesionalne tajne te deklasifikacije podataka u Zakonu o tajnosti podataka naravno jednako tako da to nije vaša dužnost nego da je to dužnost Vlade koja tu mora napisati nešto što je potpuno razumno, olakšat će i vama posao. Dakle u svakom slučaju spustiti nivo zaštićenosti podataka u Zakonu o tajnosti podataka i time ih naravno učiniti dostupnijim ili u potpunosti javno dostupnim. To će naravno ovisiti o samom zakonu. U ovako jednom osnovnom načelnom gledanju, ovo izvješće je dobro. Vi ste svoj posao, vi i vaši ljudi ste svoj posao odradili dobro, a to što u Hrvatskoj još uvijek postoje i javna tijela i jedinice lokalne područne ili regionalne samouprave koje doslovno kako bi se narodski reklo, boli uho za ono što je propisano zakonom, nije vaš problem. Problem tih ljudi je što im je to netko omogućio i što oni to dobro znaju, što oni to dobro osjećaju i na koncu konca sukladno takvom svojem unutrašnjem osjećaju se i ponašaju odnosno ne šljive nas ni pol posto. To je onaj osnovni, to je onaj identifikacijski problem bavljenja politikom u Hrvatskom javnom prostoru jer baviti se politikom podrazumijeva između ostaloga i biti odgovoran prema građanima, biti odgovoran prema onima koji u nekom trenutku zahtijevaju bilo kakvu informaciju i na nju imaju apsolutno pravo. To trebamo promijeniti. Samo izvješće će bez problema dobiti podršku Kluba zastupnika Domovinskog pokreta. Hvala lijepa. U ime Kluba zastupnika SDP-a govorit će poštovana zastupnica Mirela Ahmetović. Izvolite. **Ahmetović, Mirela (SDP)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Poštovane kolegice i kolege, izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu ali i za svaku godinu kada se predaje zapravo je skup statističkih podataka odnosno prijenos onih informacija o događajima koji su se zbivali tijekom godine i naravno nema tu ništa što možemo stavljati pod upitnik. Izvješća povjerenika odnosno ureda povjerenika za informiranje kojeg je vodio gospodin Pičuljan, uvijek su bila vrlo detaljna, vrlo korektna i ono što sam dužna i želim napomenuti uvijek su sadržavala i mjere, prijedloge mjera za poboljšanje stanja što se tiče potrebe olakšavanja svim zainteresiranim korisnicima da do informacija koje su u javnom interesu poglavito i dođu. Na žalost ti njegovi apeli, obrazloženja, prijedlozi na žalost nisu došli odnosno pali na plodno tlo i danas se opet evo susrećemo sa još jednim izvješćem koje ponovno te iste apele ima u svom sadržaju. E sad ja sam započela zapravo ovu točku dnevnog reda što se tiče mog osobnog rada replikom na temu općine Seget. općina Seget jest u ovom izvješću primjer koji je odnio rekordan broj i zahtjeva za pristup informacijama ali i odbijanja pristupa informacijama onima koji su za te informacije zainteresirani. Točno je da se Zakon o pravu na pristup informacijama, pa, ja ću reći, ne često, ali redovito i zloupotrebljava, pa tako imate korisnike koji traže i po nekoliko stotina pristupa informacijama, odnosno zahtijevaju pristup informacijama i na taj način stavljaju pred jedinice lokalne samouprave vrlo težak zadatak posvećivanja i kadrovskih i vremenskih i svih ostalih resursa samo tom jednom malom, malom dijelu posla koji moraju obavljati i tu moram izraziti razumijevanje kada se, pa čak i povjerenica u svom uvodnom izlaganju zapravo, pa neću reći zgraža, nije to bilo zgražanje, ali ističe kako je eto, samo dva korisnika su tražila jako veliki broj informacija od općine Seget. Međutim, ne, nemam razumijevanje za to da se te informacije korisnicima i ne daju. Zašto nemam? Zato što se svi mi busamo u prsa sa nekakvom transparentnosti, sa blizinom građanima, sa poštenjem i vjernim radom prema građanima, kao nemamo ništa za skrivati, imamo tu prvaka transparentnosti Darija Hrebaka u vladajućoj većini koji je, eto, kaže, natjerao vladajuću većinu i njegovom zaslugom je ušla u Zakon o proračunu odredba da se moraju transparentno objavljivati podaci o trošenju javnih sredstava u svim jedinicama lokalne i regionalne samouprave, vrijeme kada, odnosno rok do kada se te informacije trebaju javiti otkucava, otkucava, dakle, drugi mjesec smo i upravo je to rok kada bi sve jedinice lokalne i regionalne samouprave trebale objaviti na što troše taj svoj novac. E pa da smo imali takav slučaj onda kada je općina Seget postala rekorder u traženju pristupa informacijama od strane svojih građana i svojih vijećnika, onda ne bismo ni govorili o rekorderima jer vrlo vjerojatno stotine zahtjeva ne bi ni bilo podnešeno, stotine zahtjeva, ali s druge strane, morate razumjeti. Pa kako će jedan načelnik općine Seget Vinko Zulim, inače donedavno saborski zastupnik HDZ-a svojim građanima prezentirati da je on sposoban na hranu i piće potrošiti gotovo pola milijuna kuna. Pola milijuna kuna. Kako da čovjek to napiše i da javno objavi? Eto, ja nekako s malo ironije moram izrazit suosjećanje za čovjeka, mislim i razumijevanje, kako da to čovjek objavi? Pa mislim, zaista zaista težak posao. No, ono što više muči od tog skrivanja trošenja sredstava na žderačinu, na janjetinu, na razne restorane svojih političkih suportera, na ugostiteljstvo, na ugošćavanje prijatelja, slavljenja rođendana, evo i Gabrijela Žalac je slavila rođendan o trošku hrvatskih građana, pa zamislite da je to i objavila smo spali na, što se tiče transparentnosti informacija, samo na istraživačke novinare eto, koji uspiju te informacije iskopati i građanima koji imaju pravo na tu informaciju, javno i prezentirati na što se troši njihov novac. Ali, što se mi čudimo? Što se mi čudimo što građani ne dobivaju pristup informacijama gdje se troši njihov novac kad mi zastupnici, saborski zastupnici, ne da ne dobivamo odgovore na zastupnička pitanja u roku od 30 dana što je propisano Poslovnikom HS-a, a koji je al pari odnosno izjednačen sa zakonom RH nego mi ih uopće ne dobivamo. Dakle, zastupnici pišu pitanja ministrima, Vladi, itd. ali, eto, iako u zakonu piše da im se mora odgovoriti u roku od 30 dana i dat odgovor na ta pitanja, mi te odgovore niti ne dobivamo. Ono što je još luđe, dakle vladajući ne da friziraju kada i daju odgovor na zahtjev za pristup informaciji, ne da friziraju informaciju, ne da slažu, oni više nemaju potrebu nešto propustiti, napisati ili nešto zamuljati ili krivo napisati. Oni su došli do te razine da su sposobni napisati istinu, a onda tu istinu odrediti nekim svojim zakonima koji postoje samo u njihovoj glavi pa, evo, da bude svima jasno, da svima bude jasno o čemu govorim, dakle, vladajući su sposobni napisati da 9 prisutnih od 13 članova, konkretno, Odbora za informiranje, informatizaciju i medije ne čini kvorum. Dakle ja sam kao članica na sjednici odbora i uz mene je još 8 članova, ukupno nas je 9 od ukupno 13, ali eto, nema kvoruma i ne samo to, ni tu nije kraj, nego se to zapisnički utvrdi, zapisnik natjeraju da ga napiše služba odbora, dakle tajnica odbora, nestranački čovjek, nepolitička funkcija, dakle službenik, to je maltretiranje službenika i da taj službenik sluša kritike članova odbora kako može nezakonito utvrditi da sam sjedila na sjednici, a da me nema. Dakle napišu Mirela Ahmetović je sjedila na sjednici, ali je nema. Ona je u prostoriji, ali je nema. E to je razina koju je dostigao HDZ i o kojoj demokraciji, o kojem pravu općenito, a kamoli pravu na pristup informacijama da mi govorimo? Ma o kojem? Ma kome da piše ured povjerenika sugestije za unaprjeđenje transparentnosti rada javnih službi, jedinica lokalne i regionalne samouprave, javnih tijela, ma kome? Ma kome? Informacije krijete kao zmija noge kolegice i kolege, HDZ-ova većino, kao zmija noge. Pa kršite i zakon da bi sakrili recimo informaciju konkretno u ovom slučaju o kojem sam govorila o plaćanju medija iz javnih poduzeća i ministarstava. Da, to je bio razlog jer je poanta sjednice bila da se dostave informacije o trošenju javnih sredstava od strane ministarstava i javnih poduzeća na PR usluge, na novinske članke kojim ste trebali i kojim to radite peglati image Andreja Plenkovića. E to je informacija koja je trebala biti dostavljena odboru, ali vi ste sposobni. Da čuje Ured povjerenika, možda bude imao i tu prijedlog za unapređenje. Sposobni su napisati da 9 od 13 članova nije kvorum i nakon toga to i izglasati, zapisnik izglasati. Eto zašto se informacije ne daju, eto zašto se informacije ne daju i u kakvom su položaju onda obični pod navodnicima građani Republike Hrvatske kad se radi o trošenju njihovog novca. I da, točno je i općina Seget i sve HDZ-ove općine i sva HDZ-ova ministarstva i HDZ-ova vlada je rekorder, je rekorder i prvak u skrivanju informacija od građana Republike Hrvatske i u kršenju zakonskih propisa i Poslovnika ovog Visokog doma, rekorder. I nema tog ureda, nema tog tijela koji će takvu sposobnost, takav nepotizam, takvo kršenje zakonskih propisa, takvo pljuvanje na vlastitu Domovinu i vlastiti narod ispraviti. Nema, ne postoji. Koji je njihov recept piše danas istraživački novinar Andrej Dimitrijević kako se rješava slučaj da se sakriju podaci o tome što se radi na HRT-u, kako da zastupnici i zastupnice, građanke i građani ne dobiju informaciju kako HRT troši javni novac piše danas Andrej Dimitrijević, pa čak i Nadzorni odbor, čak i Nadzorni odbor HRT-a kojeg je naravno imenovala HDZ-ova vlast je sposoban informaciju sakriti na način da kaže, na način da kaže nije ova uprava postojeća, aktualna kriva nego je kriva ona bivša. A znate zašto? Jer ona bivša već pod optužnicom da je nosila 50 000 eura Milanu Bandiću. Pa hajde neka se to i to njemu pripiše, pustimo ovoga. Aktualni Šveb nam još treba. E to je, umrežili ste sve kako biste sakrili na koji način, a taj način je nezakonit trošite novac građana Republike Hrvatske. Pa kad kaže gospodin Pičuljan u svom izvješću da je potrebno unaprijediti način na koji se rukuje i barata informacijama, pa primjerice i revidirati pitanja poslovne i profesionalne tajne u Zakonu o zaštiti tajnosti podataka i pitanje deklasifikacije podataka u Zakonu o tajnosti podataka, onda čovjek kaže nemojte kada vam građanin traži informaciju o tome kako ste trošili njegov novac, kako ste jeli i pili, kako ste slavili rođendane sa javnim sredstvima pozivati se da je to poslovna tajna kao što se HRT poziva da je poslovna tajna kada potpredsjednica Odbora za informiranje, informatizaciju i medije, kada potpredsjednica Kluba zastupnika u Hrvatskom saboru, kada fizička osoba Mirela Ahmetović iz Omišlja traži informaciju o tome kako i zašto je HRT, HRT-ov šef uprave Šveb svojoj bivšoj tvrtci dodijelio 700 000 eura, 700 000 eura bez provedbe javne nabave, bez provedbe javne nabave. I oni napišu ne možemo vam to podastrijeti, ne možemo vam te podatke dati, ne možemo vam rezultate revizije te prljave rabote dati jer je to poslovna tajna. A vidi poslovne tajne, vidi ti poslovne tajne. Da, poslovna je tajna kada HRT troši 700 000 eura na način da aktualni šef uprave sam svojoj bivšoj tvrtci iz koje je došao raditi kao šef uprave HRT-a dodijeli 700 000 eura. To je poslovna tajna. I nije gospodin Pičuljan bezveze predlagao da se takve stvari ne događaju, da se unaprijedi taj zakon i da se prestane vaditi ilegalna rabota, prljava rabota, izvlačenje javnog novca na način da se kojekakve budalaštine prozivaju poslovnom tajnom. Ali kome da priča? Ali kome da čovjek predlaže? HDZ-u? HDZ-u. Pa HDZ će vam sad napisati da ste tu kolege i kolegice zastupnici, a da vas nema. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata govorit će poštovana zastupnica Vesna Nađ. Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana povjerenice, državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Dakle, u Republici Hrvatskoj pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti zajamčeno je člankom 38. stavak 4. Ustava. Dakle, ustavno jamstvo obvezuje tijela javne vlasti da pravo pristupa informacijama od javnog interesa tretiraju kao pravila, a ograničavanje pristupa informacijama koriste kao iznimku isključivo pod uvjetima izričito propisanim Ustavom i zakonom. Objava o informacijama ima za cilj da građanima, drugim korisnicima i medijima učinjen na jednostavan način dostupnim za najvažnije informacije o radu tijela javne vlasti, o njihovoj organizaciji, djelokrugu i načinu rada, sredstvima za rad i načinu raspolaganja javnim sredstvima. Otvorenost i transparentnost tijela javne vlasti u RH najbolja je prevencija u borbi protiv korupcije tog metastatskog karcinoma hrvatskog društva. A da tijela javne vlasti nisu dovoljno ni otvorena niti transparentna u objavi informacija od javnog interesa vidimo iz ovog izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. Jasno je da ne možemo biti zadovoljni otvorenošću tijela javne vlasti jer objava informacija na internetskoj stranici u skladu s načelima lake pretraživosti i strojne čitljivosti i transparentnost, nije u potpunosti dio redovitog postupanja tijela javne vlasti. Iz izvješća je čak vidljivo da neka manja tijela javne vlasti nemaju ni internetske stranice što je sramotno u današnje vrijeme, a što je najgore uočeni su glavni nedostaci sustava kontinuirano nepotpuno objavljivanje informacija o trošenju javnih sredstava te onih vezanih uz ishode natječajnih postupaka. Dakle, što možemo zaključiti. Očito je trend kod nekih tijela javne vlasti da se zamagli trošenje javnih sredstava, zapošljava po rodbinskoj i stranačkoj liniji i trpa javni novac u privatne džepove. Pa do kada građani ove zemlje mogu tolerirati takvo postupanje bez dosljedne, dosljednog sankcioniranja čelnika tijela jave vlasti. Dakle najniža je razina objave vezane uz informacije za koje očekivano postoji i najveći interes građana iz ovog izvješća se vidi. popis korisnika donacija, sponzorstva, drugih davanja iz javnih sredstava, ishodi natječajnih postupaka i javnih poziva odnosno dodjeljivanje financijskih sredstava i rezultata drugih javnih natječaja, oglasa i javnih poziva. Zašto je to tako, može se samo naslutiti da tijelu javne vlasti nije u interesu objava i da žele neke takve informacije zamagliti. Povjerenik za informiranje je ukazao na uvriježenu šutnju tijela javne vlasti u rješavanju zahtjeva korisnika prava na pristupu informacijama. Tijekom 2022. povjerenik više nego tijekom '21. morao je poticati tijela da prekinu šutnju tako da je u više od polovine slučajeva naložio tijelu da riješi zahtjev za pristup informacijama. Pri tome su čak 61% svih naloga odnosili se na općinu Seget i turističku zajednicu općine Seget. Dakle očito nešto smrdi u općini Seget i turističkoj zajednici. Iako povjerenik za informiranje o ovom izvješću navodi da šutnja tijela javne vlasti najčešće nastupa zbog unutarnje neorganiziranosti tijela, nedovoljne stručne kapacitiranosti tijela, nedovoljne potpore čelnika službeniku postupka pribavljanju informacija, smatramo da ne treba zanemarivati po nama glavni razlog. Namjera da se informacija zadrži u tijelu javne vlasti bez obzira što ona ima sva obilježja informacije od javnog interesa. Zašto? Da se sakrije od oka javnosti, da se ne kompromitiraju oni kojima nije u interesu da se otkrije način trošenja proračunskih odnosno javnih sredstava i eventualna nezakonitost natječajnih postupaka. Vodeća pozicija u šutnji uprave su jedinice lokalne regionalne područne samouprave je dakako zabrinjavajuća jer su to tijela čiji je djelokrug spada realizacija brojnih životnih potreba i interesa građana. Još više zabrinjava kod tijela državne uprave koje imaju sve moguće kapacitete. Dakle osim toga konstantno je donošenje velikog broja nezakonitih rješenja od strane tijela javne vlasti pa se postavlja pitanje što je gore. Da tijela javne vlasti šute kad ih se, kad ih se postavi zahtjev za pristup informacijama ili da donesu nezakonito rješenje kojim će odbiti odnosno odbaciti zahtjev za pristup informacijama. jedno i drugo ukazuje da se informacija skriva da bi se netko sakrio iza netransparentnosti tijela javne vlasti kako bi iza zamagljenih informacija bujala korupcija, trgovanje utjecajem i u konačnici krađa javnog novca u privatne svrhe. Zato bi trebalo ojačati zaštitne i nadzorne pa u konačnici edukativne i preventivne uloge povjerenika za informiranje, ojačavanjem kadrovske ekipiranosti kao i informatičke opremljenosti u svjetlu suvremenih informatičkih rješenja. Ako je prema nekim istraživanja utjecaj umjetne inteligencije na zanimanja najveći 45,2% u pravnim zanimanjima, onda bi mogli za koju godinu imati izvješće koje će stvarno dubinski pročešljati baš, baš sva 5.875 tijela javne vlasti sa popisa i to ne samo njihova izvješća o provedbi zakona nego i njihove internetske stranice i podatke na njima. Kako je u 2022. otvorena mogućnost penalizacije čelnika tijela javne vlasti za neizvršavanje rješenja te davanjem ovlasti povjerenika za njegovo izvršenje predlažemo povjereniku za informiranja da bez obzira na političku moć čelnika tijela javne vlasti, bio to ministar u Vladi, župan, gradonačelnik, načelnik ili primjerice ravnatelj Doma za starije i nemoćne osobe, kad god se krše odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama poduzme adekvatne mjere za sankcioniranje odgovornih čelnika tijela javne vlasti. U izvješću se navodi da u 2022. ažurnost rješavanja zahtjeva tijela javne vlasti za pristup informacijama ne prati i kvaliteta rješenja. Naime prethodne dvije godine tijela su najčešće donosila rješenja o odbijanju zbog ocjene da se tražena informacija ne smatra informacijom, a u 2022. gotovo 50% slučajeva to je učinjeno zbog utvrđene zloupotrijebe prava od strane korisnika. Općina Seget je čak 500 od 1.527 zahtjeva odbila zahtjev radi zloupotreba prava. Kako se općina Seget često spominje u ovom izvješću 2022. bilo bi dobro znati jesu li se stvari u toj općini pomakle na bolje u 2023. godini ali i danas. Analiza postupanja pojedinih kategorija tijela javne vlasti pokazuje vrlo zabrinjavajući podatak da je u 2022. došlo do velikog porasta broja poništenih odluka kad je riječ o rješenjima o odbijanju i odbacivanju kod tijela državne uprave gdje se broj sa 25% slučajeva povećao na 61,82%. Istovremeno trgovačka društva u vlasništvu RH i trgovačka društva u vlasništvu jedinica lokalne područne i regionalne samouprave i dalje kontinuirano donose u velikom broju nezakonita rješenja. Dakle, tijelo s najvećim brojem zaprimljenih zahtjeva je opet Općina Seget, dakle stalno se spominje Općina Seget, kao i ranijih godina, slijede Hrvatske vode, pa Grad Zagreb itd., Općinski i građanski sud. Vezano za konkretne razloge za odbijanje i djelomično odbijanje zahtjeva za pristup informacijama, podaci ukazuju da je u 2022. najčešće korištena zloupotreba prava od strane korisnika pred gotovo 50%. Povjerenik je tijekom 2022. zaprimio ukupno 1554 žalbe, što predstavlja najveće žalbe zaprimljenih od 2013.g., vidljivo je da je u odnosu na 2021.g. došlo do povećanja zaprimljenih žalbi za 62,21%. Dakle, velik je broj žalbi i trebalo bi vidjeti, dakle šutnja uprave je velik udio u tim žalbama, dakle to treba riješiti na neki način i sankcionirati čelnike tijela javne vlasti. U 2022. su provedena po nama jako mali broj inspekcijskih nadzora, samo 44. S obzirom na ovakvu situaciju smatramo da inspekcijski nadzor treba ojačati jer trendovi u ostvarivanju prava na pristup informacijama nisu posve zadovoljavajući, a otvorenost i transparentnost tijela javne vlasti većinom nije na zadovoljavajućoj razini jer da ne bi bilo toliko, da je ne bi bilo toliko koruptivnih djela koje isplivaju svaki čas. Povjerenik kontinuirano potiče tijela na objavu što većeg broja informacija javnog karaktera, poglavito onog koji se korisnici iskazali poseban interes i za koje je utvrđeno da trebaju biti javno dostupne. U odnosu na godinu ranije 2022. došlo je do poboljšanja, ali kao što je rečeno, još uvijek 10,6% tijela s popisa nema vlastitu internetsku stranicu. Dakle, tijela javne vlasti koja su u 2022. provodila savjetovanja sa javnošću izvijestila su da je prosječno trajanje savjetovanja 23 dana, međutim, podaci sa portala e-savjetovanja pokazuju da je savjetovanje trajalo prosječno 19 dana, sad ko tu laže treba ispitati. Savjetovanja bi prema zakonu trebala trajati u prosjeku 30 dana i to bi zapravo trebalo biti ne u mjesecima kad su, kad su godišnji odmori, kad građani zapravo koriste godišnje odmore 7. i 8. mjesec. Prihvaćeno je 3.459 komentara, što je gotovo 15% ukupnog broja pristiglih komentara. Istovremeno se kaže u izvješću da zabrinjava velik broj neodgovorenih komentara, 22,3%, dakle jednostavno se tijela javne vlasti ogluše. Ali vidimo iz onih odgovorenih komentara da se copy pasta-ju, da se zapravo ne ulazi u suštinu pitanja i da zbog toga građani nemaju ni interesa da sudjeluju u e-savjetovanjima. Dakle, praćenje provedbe savjetovanja s javnošću putem portala e-savjetovanje koje provodi Ured povjerenika nekoliko puta godišnje na određeni dan i o tome izvještava tijela javne vlasti, mislim da nije dostatno s obzirom da nismo zadovoljni sa načinom kako se provode e-savjetovanja. Koncept prava na pristup informacijama u sebi sadrži institut savjetovanja s javnošću koji korisnik potiče na sudjelovanje u kreiranju javnih politika, zakona, općih akata, dokumenata i odluka i i trebalo bi biti u interesu tijelima javne vlasti da čuju bilo građana i da zapravo poboljšaju svoje zakone, odluke i, i druge, druge, Što se tiče samog, samih prijedloga povjerenika odnosno bivšeg povjerenika Pičuljana o ovom izvješću, dakle podržavamo sve te prijedloge, međutim trebalo bi inzistirati na realizaciji tih prijedloga, prijedloga, znači u ostvarivanju tih prijedloga, osiguravanje potpore čelnika, dosljedno primjenjivanje prakse povjerenika i Visokog upravnog suda, sustavno i dosljedno ispunjavanje proaktivne objave informacija itd.. Dakle, što više edukacija, što više nadzora, što više sankcioniranja onih čelnika koji ne provode uopće dosljedno Zakon o pravu na pristup informacijama. Što se tiče slobodnog pristupa informacijama u posjedu tijela javne vlasti, to je jedno od važnijih prava koje obilježava suvremeno društvo. Njegova dosljedna primjena afirmira otvorenost i transparentnost djelovanja institucija, pokazatelj je dosljedne borbe jednog društva protiv korupcije i doprinosi demokratizaciji društva. Zato je vrlo važno da zapravo povjerenik za informiranje dosljedno primjenjuje zakon i da se ove, ove preporuke bivšeg povjerenika za informiranje dosljedno i realiziraju. Stoga podržavamo svako nastojanje povjerenika za informiranje u ostvarivanju tog cilja. Klub zastupnika Socijaldemokrata će dakako podržati ovo izvješće, hvala lijepa. U ime Kluba zastupnika HDZ-a govorit će poštovani zastupnik Dražen Bošnjaković, izvolite. Hvala lijepo g. potpredsjedniče. Poštovana povjerenice za informiranje, poštovani državni tajniče i suradnici koji su ovdje, evo pred nama je danas iznimno važna točka, Izvješće dakle o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama 2022.g., istina danas smo u '24., međutim točno je da su mnoga izvješća dolazila i sa većim zakašnjenjem nego što je to ovo. Pravno pristup informacijama je jedno iznimno važno pravo i ustavom je zajamčeno i ono je ja bih rekao pokazuje jedan novi način upravljanja sustavima, jedan novi način obnašanja vlasti i zapravo to je tekovina nekakvog modernog doba. Informacije danas brzo idu, lako ih je za objavit, lako je ući u te sustave i s te strane mislim da u budućnosti možemo očekivat zapravo i još snažnije, snažniju realizaciju ovoga, ovoga Svakako da se ovaj institut temelji na nekoliko iznimno važnih načela, a to je javnost i slobodan pristup, dakle interesi svih koji donose odluke, bilo da su to jedinice lokalne samouprave, pa bilo da smo to i mi, na koncu u Saboru, da te informacije budu objavljene, da nema nikakvih tajnosti, osim onog što je zakonom određeno da je klasificirano, o tome ne trebamo ovaj niti možemo razgovarati, ali cilj je svih da ono što se dešava bilo u nekakvom lokalnom parlamentu, bilo u nekakvom trgovačkom društvu, da bude objavljeno kako ne bi ostajali repovi kako se ne bi stvarao dojam da se nešto skriva, da se nešto krije, treba stvari objavljivati. Također, važno je načelo pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija. Dakle ikako objavljivati neke krive informacije koje bi imale za cilj zamagliti nekako, situaciju u kojoj bi imalo spriječiti zapravo da istina izađe na vidjelo, ali i sve ono kako zakon propisuje, ovaj, treba poštivati te rokove, bilo da je to zatražiti informaciju u nekakvom roku, kako zakon kaže, 15 dana i u, zapravo, odgovoriti na zahtjev koji je postavljen u roku 15 dana, ako netko nije zadovoljan s onim što je dobio ili ako nije dobio ništa, tada ide pravo prigovora, ide pravo žalbe zapravo samom povjereniku koji onda ima rok od 60 dana da odgovori na to, pa onda ako još u nekakvoj konačnoj situaciji se ide na upravni sud, i tu je propisan rok do kada Visoki upravni sud to mora razriješiti. Ja bih rekao da ovo izvješće sadrži jako puno informacija, jako puno brojki, jako puno statistike koja nije tu samo radi sebe, nego ona govori o nekim trendovima, ona govori zapravo o tome što se u ovom segmentu dešava i meni se čini, kad pogledam u te brojke zapravo dešava i meni se čini, kad pogledam u te brojke zapravo on ide iz godine u godinu zapravo prema nekakvim boljim trendovima i daje bolje rezultate, tako da ste strane moram reći da zaista ovaj projekt koji je u tijeku, čini mi se, u ministarstvu, a to je zapravo analiza kompletnog zakonodavstva koja će biti javnosti predočena i koja će zapravo javnosti izvijestiti kako ovaj institut ide, gdje bi se mogli napraviti bolji napreci, gdje postoji prostor da to više ide bolje i mislim da je to jedan jako dobar projekt gdje će svima nam biti jasnije zapravo šta se tu događa i da li je potrebna i naša uloga kao onoga tko donosi normativni okvir da li je potrebno nešto nešto normativno drugačije postaviti. Kao što vidimo, iz ovih zadnjih izmjena 2022. vidimo da su proizašla neka dobra rješenja. Mi u sustavu imamo oko, ne oko nego 5875 tijela koji su obveznici postupanja po ovom Zakonu i doista, evo, ima određeni broj tijela koji zapravo uopće ne reagira, koji nema ovaj, nekakvu stranicu gdje bi nešto objavljivalo, al' opet s druge strane, kad pogledamo, čak 37% od tih tijela nije dobilo niti jedan zahtjev za rješavanje u 2022. g., tako da te stvari treba na neka, nekako pomiriti, ne mogu ni sama tijela pozivati građane i pravne osobe, dajte nas nešto pitajte, dajte nas tražite nekakve informacije, ali u svakom slučaju mislim da je tu jako važna edukacija i jako je važno pristupit onim subjektima koji zapravo nisu uspjeli do sada ni one elementarne osnovne preduvjete za primjenu ovog Zakona ustrojiti. Tu je, tu je po meni jako važno. ovoj godini je primljeno, dakle '22. g. primljeno 23 i 600 zahtjeva, kao što je i sama povjerenica jako dobro obrazložila ove brojke, ali ovo je, ovo je važan podatak jer je zapravo to veći broj primitaka nego što je to bilo prethodnih godina. Vidimo da je ove godine, te '22. bila ovaj povećana nekakva aktivnost. Jasno, općina Seget je ovdje spominjana više puta i s te strane, tamo očito postoji nekakav ovaj, prijepor, da li između vijećnika u općini, da li između nekih drugih subjekata, ali 1500 zahtjeva, koliko je tamo došlo pa onda puno žalbi koje, ovaj, iz te općine otišlo van, to sasvim sigurno zaslužuje nekakav poseban pristup, nekakvu posebnu edukaciju, nazad da se vidi ovaj, gdje je to jer da nema toga, brojke bi bile nešto, nešto tih 23 tisuće i nešto zahtjeva koji su pristigli, 93% je riješeno u roku, a 70% je uspješno riješeno, što znači prihvaćeni su zahtjevi da se dostavi informacija, da se da nekakav odgovor, a žalbe koje su išle na odluke ili na šutnju administracije, njih je bilo, tako ovdje u izvješću stoji, 1554 i to isto najviše do sada i tu je zaslužno, ovdje spomenuta općina koja je imala puno tih žalbi zapravo gdje je došlo do šutnje administracije. Šutnja administracije je očito tu problem i nije u redu da se ne odgovara kada zahtjev dođe, to treba, ovaj, i u izvješću se navode mogući razlozi zbog čega je to tako, bilo da se radi o neorganiziranosti, bilo da se radi o nepoznavanju zapravo samog zakona, bilo da se radi od toga da se, možda neke informacije zaista žele i sakriti, ali je nemoguće to sakriti iz čistog razloga jer će povjerenik donesti odluku o tome da ih je potrebno pružiti, pa u konačnici i visoki upravni ovaj Sporova pred Visokim upravnim sudom nije u '22. bilo nešto posebno ako pogledamo ukupan broj predmeta, 23 tisuće, sporova je bilo nešto više od 60, skoro 70 i s te strane, mislim da praksa koju povjerenik ustrojio do sada, govori zapravo da je ta praksa prilično uspješna jer većinu odluka povjerenika, dakle gotovo 90% visoki upravni sud potvrđuje i tu ne vidim da imamo nekakav problem. Izvješće, izvršavanje rješenja je dobra jedna, jedna zakonska mogućnost kod izvršavanja rješenja, znači ovdje smo često puta govorili da prekršajne kazne koje se odnose na opomene i ovako i onako je pitanje kakve efekte poručuju, ali ovdje zapravo kod izvršavanja nekog rješenja koje je pravomoćno nekome naložilo da nešto mora ispuniti, da neki podatak mora objaviti, da neku informaciju mora dostaviti, zapravo kada se ide na novčanu kaznu, to je, to je po meni vrlo, vrlo realno da će se i dogoditi jer baš da nekome stalno idu novčane kazne, ni to nije. Ono što je u svakom slučaju vidljivo, i dalje imamo šutnju administracije, i dalje imamo ponekad i odbijanje zahtjeva, zašto što netko možda misli da, da informacije koju treba dostaviti nije informacija u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama i tako da, s te strane, mislim da je još puno prostora za edukaciju, za rad, za radionice, na raznim dionicama. Neki od subjekata koji su zapravo obvezni pružati informacije po ovome Zakonu, imam dojam da ne razumiju, da, da, da marginaliziraju zapravo ovime pravo koje u našem sustavu našlo svoje ovaj mjesto i tu ima puno prostora zapravo za rad sa takvim subjektima za održavanje ovih oblika zapravo edukacija i upozoravanja na ta važna pitanja i to je, to je sasvim sigurno jako bitno i to je ono što treba dosta, ovaj, u sljedećem razdoblju dosta pozornosti ovaj posvetit tome. Također, je važno pitanje i davanje mišljenja jer vidimo zapravo da se i to povećava, da je povjerenik u toj '22. g. imao dosta zahtjeva da da mišljenje, što je zapravo možda i najbolje jer tu izbjegavamo zapravo onda i žalbe i tužbe Visokom upravnom sudu i koliko vidimo, zapravo i sama tijela su postupala po njegovom mišljenju jer on bi tada pojasnio da li se radi o informaciji, da li se tu treba objaviti ovako ili onako i s te strane mislim da je to jedan, jedan jako ovaj dobar, dobar institut koji treba njegovati. Povjerenstvo, povjerenik za pravo na pristup informacijama ima iznimno snažnu i važnu ulogu zapravo o arhitekturi našeg sustava u budućnosti koje mora bit zapravo temeljen na javnosti, koji mora biti temeljen na načelima istinitosti i zaista treba biti onaj koji je zapravo brana da se bilo šta sakriva od onoga što je dužno dati, pogotovo danas u moderno doba, mislim da nema nikakvih mogućnosti i razloga da bilo tko bilo šta skriva. Evo, ovo Izvješće je zaista u redu, ovo Izvješće govori da se ovaj institut itekako razvija i ima mjesto u našem sustavu i mi ćemo ga kao klub, mi ćemo ga kao klub podržati, a se ne čuje./... njene rezultate pa da vidimo da li je tu potrebno normativno još nešto, ovaj, napraviti kako bi institut bio puno bolji i puno se bolje primjenjivao. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika Mosta govorit će poštovani zastupnik Nikola Grmoja, izvolite. Hvala. Evo, na početku, nekakav dojam koji ja ostavljam u javnosti ovako da sam dosta strog i da nekako u toj želji da Hrvatska bude slobodnija od korupcije znam i žešće napasti pojedine ljude. Ali, isto tako, red je kad nekad pretjeraš, red je i kad možda pogriješiš, red je ispričati se. Prije, prema povjereniku za informiranje, sada već bivšem Pičuljanu, tu kada je čovjek bio imenovan, bio je predložen od vladajuće većine, ja sam bio strog u tom prvom nastupu, možda i previše strog i moramo sad priznat da me čovjek razuvjerio, da je u okviru ovog konteksta u kojem je djelovao, da se trudio raditi svoj posao pošteno, pa evo ispričavam se zbog tih težih riječi, ali možda su ga i one natjerale da ovaj tom svom djelovanju svoj posao obavlja kako treba. To je, to je na početku. A onda sada malo o samoj temi. Dakle, nije mi bila tada namjera biti namjerno prema njemu zločest ni strog nego sam istinu bio uvjeren da vladajući nešto mute, ali evo, čovjek je, čovjek je radio svoj posao kako treba. To je prvo. Drugo, što se tiče samog zakona o pristupu informacijama, djelovanje samog Ureda povjerenika za informiranje, ja sam uvjeren da će i ovi ljudi u okviru svojih mogućnosti raditi svoj posao onako kako treba, a mi imamo tu niz problema i mi imamo načelnu želju kao da svi budemo transparentni, imamo načelne izjave same Vlade da je transparentnost zapravo jedan preduvjet za borbu protiv korupcije, ali kada Vlada dođe u probleme s određenim informacijama, tada vidimo da ono što je bilo proklamirano, to više ne vrijedi. I sam predsjednik Vlade je zapravo, sve ono što je govorio kada je i preuzimao HDZ, da će on promijeniti HDZ pa samim time i Hrvatsku, da je sve to palo, da prvo je na udar došlo Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa i često se priča ovdje kao povjerenstvo nije dobro radilo svoj posao, radilo je ovako i onako, ali što se dogodilo, jedna vrlo jednostavna stvar. Kada je Andrej Plenković došao na udar povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa, sudovi su počeli donositi druge, drugačije odluke, počele su padati odluke protiv političara, pa je tako pala odluka, ne samo protiv Karamarka, pala je odluka, ja sam to rekao, Davoru Bernardiću, pala je odluka protiv Davora Bernardića, pala je odluka protiv niza političara, mnogi nisu mogli o, mnogima se nije moglo uopće odlučivati na Povjerenstvu za sprječavanje sukoba interesa, pokojni Milan Bandić i sve odluke koje su donesene bile protiv njega, također, su pale i sad se političari vade na to pa i sam Karamarko kaže, pale su presude koje su protiv mene odnosno odluke koje su protiv mene donesene. Nisu, jednostavno povjerenstvo više ne može odlučivati o povredi načela obnašanja dužnosti. Je li to dobro? Nije. Bolje da su etički standardi viši, da imamo tijelo koje se ne bavi samo je li netko učinio nešto koruptivno nego kao tijelo koje može reći ovo nije etično i poslati poruku određenom političaru nije to dobro, ušao si u nekakvu možda ne sivu zonu ali si blizu sive zone, pazi što radiš. To je dobro da vratimo povjerenje u institucije. Na žalost mi smo to sad izgubili samo zato što je Plenković došao na udar povjerenstva što zbog Finske, onog putovanja, dakle gdje se išlo zapravo na stranački skup, a sa novcima Vlade. Pa onda imenovanja rođaka, sestrične i ostalih na razno razne pozicije, onda ova afera Borg. Dakle, to je sve srozalo, dakle našu tu instituciju koja je trebala biti jedna prva linija obrane od korupcije. Onda isto tako sad povjerenik za informiranje imamo situaciju da se konstantno, dakle pokušava izbjegavati, dati određene informacije ne od samog ureda, nego dakle od čelnika koji su na čelu određenih ili tijela ili općina. Evo spominjala se ta općina Seget, konstantno se spominje u raspravama saborskih zastupnika, a ja sam iznio ovdje u stanci, volio bih da se na to osvrnete ovog pitanja novog zakona, odnosno izmjena Zakona o arhivskom gradivu i arhivima dakle gdje vi za arhivsko gradivo nemate se kome žaliti. Ne možete se žaliti povjereniku za informiranje kad je u pitanju arhivsko gradivo koje ne možete dobiti. Što se krije više? Čega se bojimo u tim arhivima i što se više krije, dakle prošlo je previše vremena. U slobodnoj Hrvatskoj smo dakle evo 34 godine. Što se više krije? I onda sam se prisjetio u stanci kada smo uoči izbora lokalnih, predsjednik Sabora je bio Božo Petrov, tu se nije smio dignuti, jer ako bi se digao otišao na wc, preuzeo bi netko od potpredsjednika, zaključio bi sjednicu, a mi smo željeli da prije nego ode s te pozicije da donesemo 2 bitna zakona. Prvi je bio Zakon o arhivima gdje smo željeli otvoriti sve komunističke arhive, arhive UDBA-e i drugi je zakon bio da ovrhe za HRT ne obavljaju odvjetnička društva nego sam HRT jer to je jednostavan postupak, to je rješenje koje se izdaje. razna odvjetnička društva najviše društvo Hanžeković je ostvarivalo tu milijunsku dobit na tim poslovima sa HRT-om. I šta se dogodilo? Donijeli smo zakon. Nakon donošenja zakona izlazi dosje Vladimira Šeksa da je bio operativna veza UDBA-e pod kodnim imenom „kolega“. Mi smo već izletili iz Vlade, dakle donesena su ta dva zakona, Zakon o arhivima i ovaj Zakon o HRT-u. Dakle, izlazi taj dosje i HDZ donosi novi zakon zatvara arhive. I pazite, nije meni problem kad vi nekoga napadate zbog hrvatstva da je on povezan sa bivšim režimom, da su tu komunistički simboli bili na prosvjedu, ali onda budite ljudi dosljedni. Pa vi sami se suočite sa svojom mračnom prošlošću, sami se suočite sa činjenicom da su ključni ljudi, ključni ljudi dakle koji su sudjelovali u stvaranju Hrvatske bili dio tog bivšeg režima. I onda se nemojte, ne možete onda napadati, ako ste prihvatili to kao činjenicu da bez tih ljudi niste mogli stvoriti Hrvatsku ili da su oni u tom trenutku bili potrebni jer znamo da smo bili izvrgnuti agresiji, da nam bilo kakvi sukobi unutar samog društva u tom trenutku nisu odgovarali, pa onda ne možete vi biti ti koji ćete držati lekcije nekome drugom ako i danas vas ti ljudi savjetuju. I tu je problem to licemjerje, a ja smatram da smo trebali provesti lustraciju, ne lustraciju u smislu da ćemo nekoga tko je bio suradnik bivšeg režima da će se tom čovjeku nešto, naravno ako je bio uključen u montirane procese, ako je nekome nanesena nekakva šteta, ako je bio UDBA-ški zločinac kao što su Perković, Mustač i ovi, ti trebaju odgovarati. Ali ako je bio samo dio režima iz nekog svog interesa o.k. ali ne možeš onda biti dio strukture koja je vladajuća, koja donosi odluke, barem nakon Oluje kad smo oslobodili Hrvatsku ili mirne reintegracije. Ako su nam ti ljudi trebali do Oluje do '95. pa nisu nam trebali kasnije. I sad ste vi ti koji držite lekcije, a pazite pa mogli ste evo HDZ i SDP kad smo mi predložili taj zakon uoči lokalnih izbora zajednički ste glasali za zakon jer ste znali da dolaze lokalni izbori, da će vas koštati ako ne podržite taj zakon. Čim su prošli izbori, čim je Most izletio iz Vlade donijeli ste izmjene zakona da se taj zakon izmijeni. A Zakon o HRT-u znate li što je s tim bilo? Pao na Ustavnom sudu. Opet se odigralo za privatni interes, opet se odigralo za privatne interese i za privatne džepove. I to je ono što mene boli. I pazite kad se pozivate na hrvatstvo, kad se pozivate na antikomunizam, kad se pozivate na kršćanstvo evo rekao vam je jučer kolega Raspudić vi ste u Zakonu o elektroničkim medijima glasali za rodnu ideologiju svi, za zakon koji omogućuje progon kršćana u Hrvatskoj. Ako kažemo da je muško muško, žensko žensko znači medij koji objavi pobudnicu liberalnog pape Franje protiv rodne ideologije može platiti astronomsku kaznu. I pazite vi sad pričate o kršćanstvu. Nemojte! Nemojte! Licemjerno je to, a sve za potrebe izbora. I pazite veći grijeh čini onaj koji donosi grešan zakon, nego koji počini nekakav osoban grijeh, to je veći grijeh jer zakoni utječu na klimu u društvu. Osobni grijeh pogađa tebe i tvoje najbliže, a zakon koji donosite pogađa cijelo društvo. Ja vam sada ne sudim, ja govorim za ubuduće svima nama kada donosimo nekakav zakon, kada dižemo ruku za nešto. I ja se nadam da će evo na izborima koji dolaze hrvatski građani izabrati opciju koja je i nacionalna, koju vi ne možete reći da je protiv hrvatskog identiteta, protiv hrvatskog jezika, protiv onoga što ja mislim većinski hrvatski narod podržava. Jer zašto je HDZ toliko dugo na vlasti? Evo jedno pitanje za lijevu opoziciju, zašto HDZ tako uspijeva? Pa zato što je hrvatski narod većinski na strani onih proklamiranih vrijednosti koje HDZ barem proklamirano zastupa. Most je i nacionalna opcija, ali Most je i antikorupcijska opcija i ne može se korupcija kriti iza hrvatstva, iza svetinja, iza Stepinca jer je to blasfemija, to je bogohuljenje i to se ne smije raditi. A molim da se o ovome što sam rekao očitujete. Hvala.

Evo jutros ste bili s nama do 5 i 10 minuta, 5,15 raspravljali smo o raspuštanju HS-a, iznijeli smo naše argumente, vi ste naravno predsjedali kao čovjek vladajućih i govorili smo o tome koliko je naša Hrvatska, po našem viđenju naravno, u problemima. Slušali smo s jedne strane priče kako u Hrvatskoj se dobro živi, kako rastu plaće, a onda vidimo evo da službene institucije izađu s podacima da su ipak plaće pale jučer je li analitika, onda smo vam mi govorili o tome kako u Hrvatskoj 400 tisuća građana živi na manje s manje od 800 eura mjesečno, s manje od 800 eura mjesečno, više od 200 tisuća građana je ovršeno, 19 tisuća umirovljenika je ovršeno i onda se čovjek pita živimo li mi u istom društvu, dijelimo li mi isti ovaj svijet? I nema drugog odgovora da stvarno dio ljudi je potpuno ocijepljen od naroda i dio ljudi uopće ne zna kako ljudi žive i kako ljude prolaze svoju svakodnevicu. Targetirali smo kao jedan od glavnih problema korupciju, dolazimo sada na ovu temu i stvarno nam korupcija stvara ozbiljne probleme. Bruxelles službeno kaže da godišnje gubimo devet milijardi eura radi korupcije, devet milijardi eura. Koliko je to novca dakle da se ne krade i da nema korupcije koje bi se moglo usmjeriti u zdravstvo, u obrazovanje, u sport i koliko bi naše društvo izgledalo ljepše, pravednije, poštenije i slobodnije da nas ne guši ta korupcija. A korupciju omogućuje ili onemogućuje uvijek politika jer je politika ta koja je na vlasti i politika ima sve mehanizme kojima može, a ako ne iskorijenit je do kraja, možda je to preutopistički, ali definitivno smanjiti korupciju do dokle god je to moguće, do krajnje granice. Nažalost, ja bi bio lažac kad bi rekao ne znam, nema korupcije u europskim zemljama jer svakih malo čujemo da se isto negdje nešto dogodi i to je istina, ali istina je da razina časti kod tamošnjih političara je ipak u ogromnoj, ogromnoj različitosti nego kakva je kod nas. Tamo ljudi daju ostavku zato jer su kupili pelene za bebu na aerodromu sa službenom karticom, pelene za bebe. Tamo ljudi daju ostavku jer su kupili kutiju cigareta na aerodromu, nisu imali gotovine kod sebe. Kod nas toga nema, kod nas jednostavno nema te odgovornosti da si svjestan ako si negdje pogriješio, čovjek si, i da kažeš ja ne želim dajem ostavku jer ne mogu nastaviti raditi odgovorno svoj posao. Mi sad ovdje imamo povjerenika za informiranje koji vrši jednu odgovornu i časnu službu i taj ured sa svim svojim suradnicima bi isto trebao služiti kao jedan od onih mehanizama sprječavanja korupcije, onemogućavanja korupcije i kao jedan od mehanizama koji poboljšava kvalitetu demokracije kao takve unutar jednog društva. A onda imamo činjenice, dakle imamo jedan zadani okvir koji čak dobro izgleda i izvješće ko izvješće evo vidjeli ste od kolega iz oporbe, manje-više izvješće su stvarno svi su pohvalili, rekli su da je detaljno, da je koncizno, da je jasno, da je logično, al onda kad vi zagrebete, a sad ovo nema veze konkretno s vama nego ima veze sa društvom u kojem živimo, kad vi zagrebete onda ispod površine onda imate te lokalne kauboje, imate taj Seget, imate i Gospić gdje mi javljaju ljudi evo da ne mislite evo udaramo i na desnicu ili kakogod, gdje ljudi kažu da su tražili pravo na pristup informacijama na prijedlog gradonačelnika, ne daje ništa, ne daje porijeklo imovine, ne daju ništa i kaže šta ćete platit ću koliko treba i par hiljada kuna plati čovjek kaznu ide dalje. I ta razina bahatluka koja nam se događa ovdje čuli smo primjer taj iz Općine Segeta dakle, nju isto dopušta politika i kada politika odjednom odluči stat na kraj bahatluku i korupciju onda će se korupcija drastično, drastično smanjiti. Ja ću danas u slobodnom govoru progovoriti javili su nam se zviždači iz Hrvatskih željeznica, došli su nam ljudi sa brdom papira, dokumenata, otvorit ćemo i tu temu. Meni bi bilo radije drago da su mi se javili maloprije ne sad, malo prije izbora, ali izlazit ćemo redovno s informacijama i hrvatska javnost će ponovo vidjeti kolika količina korupcije, krađe i lopovluka evo u Hrvatskim željeznicama, a mi to isto imamo ili na slično i u Hrvatskim šumama i u mnogim drugim tvrtkama od nacionalnog interesa RH i svakog građanina RH i to i to je nedopustivo. Mi smo postali jedna močvara i u toj močvari su ti neki ljudi sebi uzeli za pravo da kradu, da ne prestaju krasti, da ne daju potrebne informacije kada te informacije od njih traže građani il ako hoćete nema direktne veze, al ima, mi kao saborski zastupnici imamo instituciju postavljanja zastupničkih pitanja i nama se ne odgovara i na ta pitanja, na sva ona pitanja koja su ajmo reć malo škakljivija, probijaju se svi rokovi, onda predsjednik sabora, dakle ono upozorava Vladu probili ste prvi rok, drugi, odgovorite i opet se igraju igre mačke i miševa. Čuli smo ovdje od kolegice Ahmetović iz oporbe kako je moguće da dođe na odbor i da se proglasi da 9 od 13 članova npr. tog tijela nije kvorum, a žena tamo sjedi, dakle toliko nelogičnosti se događa u našem društvu. HRT koji kao zmija noge čuva trošenje proračunskog novca, dakle kakva ta ekipa nam vodi Hrvatsku televiziju, kako je moguće da trag novca koji je jasan i ne može se sakriti da mi ne znamo da hrvatska javnost ako postavi neko pitanje netko, ne zna gdje ide, kome ide, koliko ide i zašto ide tako, zašto se to tako troši? Imamo lex AP, znamo zašto je donesen. Opet se plaši izvore pružanja informacija koje onda idu prema novinarima, koji bi onda trebali razotkrivati određene korupcije, koruptivne radnje i onda bi ljudi valjda trebali bit u strahu hoćemo li uopće se izložit, hoćemo li nešto reći ili ne i to vam govori o ugrozi, da ne govorim da mnoga javna tijela, čuli smo ovdje, nemaju ni svoj web u 2024.g.. Trebali bi jednu humanitarnu akciju organizirat, pa ćemo im napravit mi web, ako ništa, platit onih 300-400 dolara je li, pa ćemo im popunit šta treba, dakle nevjerojatno, nevjerojatno, nevjerojatno. Ustavno pravo je pravo na pristup informacijama i onog časa kada nama to postane površno, onoga časa kada mi o tome budemo razgovarali, pa ako hoćete na ovako neki sličan način, površno, pa ajde samo nek se ispriča, operemo, prošlo, glasat će se kad dođe, šta, dakle urušava se demokracija i to nije dobro za našu zemlju, mi smo mala zemlja i stvarno nam je Bog dao da živimo mali raj i ko god od vas je prošao malo tog svijeta, ja što sam više putovao, pa ne znam kad bi se vratio iz Indije onda sam zahvaljivao Bogu na Hrvatskoj, kad sam otišao u Afriku i rekao sam ajme Bože hvala ti što sam se rodio u Hrvatskoj, pa kad sam otišao u neki drugi kontinent ili u europske zemlje, pa mi kažu, Marine znaš ovdje u kvartu poslije jedan se ne ide, ja kažem kako ne ide, kaže ne ide, ne ide, nije sigurno i onda ti dođeš u svoju zemlju gdje tvoje kćeri, normalno moje kćeri izlaze van, vraćaju se, potpuno si siguran, znaš da živimo u nekom drugačijem svijetu, dakle Bog nam je dao malu zemlju koju stvarno možemo napraviti da bude dobra za život svima, svima, ne samo jednima, a drugi onda da se pate s 800 eura mjesečno il umirovljenici sa 300 ili 400 eura mjesečno. Ne, nego svima i kada narod shvati, pogotovo onaj milijun i 670 tisuća građana koji ne izlazi na izbore, ovo vam nije patetika, ne mora niko glasat za nas, nek niko ne glasa, nego ja bih volio samo da ljudi izađu i da daju povjerenje kome god hoće, kolegama tamo jel oni to žele? Da. Al da bude takva izlaznost da ti onda imaš legitimitet, da imaš težinu, odgovornost i da znaš da je to ipak puno ispravnije na takav način vodit Hrvatsku. Evo sanjam da će nam doć i to vrijeme. **Juričev-Martinčev, Branka (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega Miletić, između ostalog spomenuli ste i Zakon lex AP. Mislite li da je u redu da određene poruke i neke komunikacije koje se samo nalaze u spisu u USKOK-u, u DORH-u i slično, trebaju izaći vani, odnosi se na privatnu komunikaciju dvoje ljudi i trebaju puniti novinske članke i natpise? Jako se dobro zna da prema predloženom zakonu, kao i prema Zakonu o mediju, medijima, ne može odgovarati novinar, ali ono što je privatno, to je privatno. Ja i vi se možemo dopisivati, ako je to nešto što je neko tražio novac, nešto što je nelegalno ja sam za to da se to objavi, da se zna, da se sankcionira, da se kažnjava, međutim ako je to privatna komunikacija dvoje ljudi i koje može biti samo u spisu u USKOK-u ili DORH-u, jel mislite da je u redu da dolazi u posjed novinar i da se to objavljuje i hrani ljude? Kolegice Juričev-Martinčev, dakle sva moja dopisivanja, dobro s vama se nisam dopisivao, s nekim kolegama iz HDZ-a jesam, kao i s kolegama iz SDP-a i dijela ljevice i s Karolinom, al dobro, nju, njoj samo na vjerske teme i na vidimo li se na misi ili ne vidimo, dobro nisu baš samo vjerske teme, ne smijem lagati je li, dakle ukoliko su takva dopisivanja neka privatna naravno, al ako su takva dopisivanja od nacionalnog interesa gdje se razotkriva i dovodi u pitanje neka ugroza nacionalna, korupcija npr., Turudić koji se dopisuje sa kriminalcima, osuđenim je li, kriminalkama kako god, koji se vozi s kriminalcima u autu, e ako sad, ima li pravo hrvatska javnost to znat? Da i ja mislim da je to onda od većeg interesa, mislim to je, to je moj stav i da hrvatska javnost onda to mora znat, a inače u ovom drugom dijelu se slažem s vama. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnica Centra, GLAS-a i Stranke s imenom i prezimenom završno će govoriti zastupnica Dalija Orešković, izvolite.

Kolegice i kolege, evo ja ću odgovoriti zastupnici Juričev Martinčev o ovoj prepisci lipe radosti između Ivana Turudića i Josipe Rimac. Ne radi se o privatnoj komunikaciji, radi se o objavi nečega što pokazuje koruptivnu spregu između vlasti i između kriminalnog podzemlja i ljudi koji su u pravosudnom sustavu zaduženi da štite vladavinu prava. Država koja bi na bilo koji način spriječila, onemogućila ili kažnjavala objavu takve prepiske je jedna kriminalna i oteta država u kojoj niti slovo Ustava niti slovo zakona više ama baš ništa ne vrijedi. Ovaj prosvjed jučerašnja rasprava, ovo dosta je odmah na izbore, potaknuto je ponajviše objavom te prepiske i vašim inzistiranjem da upravo Ivana Turudića postavite za glavnog državnog odvjetnika. Zašto danas nema većeg interesa oporbenih kolega za raspravom o izvješću povjerenice za informiranje. Zato što smo manje-više već sve rekli, zato što je svaka daljnja rasprava postala bespredmetna. Kad kažem da smo sve rekli, rekli smo i prilikom imenovanja ovdje prisutne novo imenovane povjerenice Anite Markić, zašto baš ona. Ona je na neki način bila preteča Ivana Turudića. Uz dužno poštovanje njezinim stručnim, profesionalnim, pravnim kvalifikacijama koje nitko nije sporio. Čak su neke kolege iz opozicije koje su imale priliku prethodno raditi s njom, rekli da je dovoljno stručna. I Ivan Turudić je stručan, nitko mu ne osporava da on dobro poznaje materiju Kaznenog zakona i kaznenog prava s kojim se bavi. Ali što je još njegova odlika? To što je poslušan, a kompetentnost plus poslušnost je najopasnija kombinacija. Postavljanje takvih ljudi u sustavu je ono što je RH učinilo jednom neuspješnom i zarobljenom zemljom. Nama na čelnim mjestima, na čelnim pozicijama, u svim državnim tijelima, a osobito u antikorupcijskim agencijama, uredima, ne samo u USKOK-u, DORH-u nego tu je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, tu je povjerenik za informiranje, tu je komisija za kontrolu postupaka javne nabave i neki drugi, možda široj javnosti manje poznati ali bitni kotačići. Tamo nam trebaju ljudi koji su spremni pružiti otpor. Oni koji su spremni talasati, a ne ljudi koji su spremni za imenovanje, onako malo podviti rep pa preuzeti na sebe primjerice tvrdnju da su baš oni pisali Zakon o izbornim jedinicama i da su oni taj zakon osmislili i skrojili, a svi znamo da nisu. I kada gospođa Anita Markić ovdje brani izvješće jedne institucije koju je baštinila i rezultate rada svojih prethodnika mi doista nemamo što sudjelovati u takvoj raspravi. Jer neki od rezultata su stvarno rezultati s kojima možemo biti zadovoljni. Pa i osobno sam imala slučaj pred povjerenikom za informiranje kada sam tužila, nećete vjerovati JANAF jer je JANAF odbio dati podatke o svim odvjetničkim uredima koji su radili za JANAF u proteklih 5 godina, zajedno sa iznosima koji su od strane JANAF-a tim odvjetničkim društvima i uredima plaćeni. JANAF to nije htio dati pa sam morala se obratiti povjereniku za informiranje pa je povjerenik za informiranje donio svoju odluku pa JANAF to nije htio poštovati pa smo morali ići na prvostupanjski i drugostupanjski Upravni sud, na kojem sam Dakle rezultata ima, ali rezultata pravih koji bi značili iskorak ne može biti ukoliko će se u osjetljivim slučajevima, a očito je da će takvih biti sve više i više nekako će se onako ići linijom manjeg otpora pa će se donositi odluke kakve očekuje ili traži dnevna politika, a mi to danas imamo prilike vidjeti na svim razinama i u svim institucijama, počevši od Ustavnog suda. Od Ustavnog suda pa nadalje ovu državu treba čistiti od političkih kadrova koji slijepo slijede volju ili očekivanja dominantne političke stranke na vlasti. To je ono što je naslijeđe HDZ-ove države i to je ono što moramo demantirati na izborima i to može značiti novi početak ali stvarno u, u onom sadržajnom smislu slobodne, samostalne i neovisne RH. Jer je danas Hrvatska više jednopartijska, više totalitarna nego što je ikada prije bila i jedino rješenje naravno su slijedeći izbori ali i čvrsto obećanje opozicije da će institucije ojačati, da će ih unaprijediti, da će ih učiniti neovisnijima i da će od njih tražiti rezultate. I to je program i ne postoji drugi veći, važniji i kvalitetniji program …/Upadica Reiner: Premašili ste vrijeme./… od tog obećanja koje je naše zajedničko obećanje koje ćemo dati građanima.

U ime Kluba zastupnika SDP-a govorit će poštovana zastupnica Mirela Ahmetović. Izvolite.

U ime Kluba zastupnika HDZ-a govorit će poštovani zastupnik Dražen Bošnjaković, izvolite.

Hvala